Доброго ранку, шановні колеги! Доброго ранку, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, першої зліва кнопки "За".

В залі зареєстровано 222 народних депутати України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у Юлії Леонідівни Клименко. Вітаю вас! Здоров'я, наснаги, успіхів – від себе Нагадую, що відповідно статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо до 30 хвилин виступи від д епутатських фракцій та груп з оголошенням пропозицій, заяв та повідомлень. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Лабазюк Сергій Петрович. Батенко Тарас Іванович. Шановні народні депутати України, шановне українське суспільство! Традиційно в нас починається в Україні опалювальний сезон, який оголює всі проблеми, які накопичуються в економіці. У сфері житлово-комунального господарства ми, як завжди, слабо готові до опалювального сезону. І фактично забезпечення країни енергоресурсами – це першочергове питання, яке постане на порядку денному. Як ми знаємо, цього року ситуація ускладнилася кризою на європейському газовому ринку, коли країна-агресор Російська Федерація на фоні примушення до введення в експлуатацію "Північного потоку-2" штучно накручує ціну природного газу, обмежуючи поставки сировини в Європу. І цей катастрофічний ріст цін на газ в Європі загострює цю проблему, особливо на фоні провалу планів закачування, вчасного закачування у підземні сховища українського газу. В останні дні громадяни України чують оптимістичні заяви Президента України, Прем'єр-міністра України щодо підписання Меморандуму про недопущення зростання тарифів на опалення цього опалювального сезону. Проте суспільство не має конкретної відповіді на це питання, яким чином буде досягнуто цієї стабільності в умовах європейського росту цін на газ яким тягарем ляже ця ситуація на бюджетну сферу, на місцеві бюджети, на державний бюджет, на простих громадян України. То ми вважаємо, що Президент України, Прем'єр-міністр, особливо насамперед урядовці в цій сесійній залі невідкладно мають відповісти на ці питання: яка ситуація буде з цінами на газ і тепло, і який тягар відчують наші громадяни? У глобальному вимірі ми так і не маємо, друзі, відповіді на питання від наших міжнародних партнерів: чи Україна залишається великим газовим транспортером, чи нам треба шукати інших джерел компенсації втрати частини транзитних наших потужностей? Йдеться про те, що "Північний потік-2" ще навіть не почав діяти, а Україна вже втрачає транзит газу в Угорщину. І Росія тут нібито ні при чому. Що в цих умовах вартують слова наших міжнародних партнерів, які лунали до того часу, запевнення на цю адресу? Друзі, ще одне питання, на яке ми хочемо наголосити, – це те, що депутатська група "Партія "За майбутнє" вчергове скликає позачергове сесійне засідання, зібравши необхідних 150 підписів народних депутатів України. Ми побачили на прикладі позачергових засідань, ініційованих нашою групою, де переважна більшість депутатів монобільшості не хоче брати участі в них. Позачергове засідання стосується пенсійного забезпечення в Україні, яке на ладан дише, підняття розмірів пенсій, встановлення мінімального пенсійного рівня відповідно до мінімальної зарплати, і питання взагалі виживання наших пенсіонерів. Я вважаю, що четвер покаже, хто є хто в цьому залі, як ми клопочемося за соціальну політику в державі, як ми захищаємо наших громадян, як ми захищаємо найбільш вразливі верстви населення. Прийдімо, проголосуємо, підтримаємо наших пенсіонерів, забезпечимо їх належними гідними умовами життя. Дякую. Шуфрич Нестор Іванович. Дякую, шановний пане Голово Верховної Ради України. Шановні колеги, Україна вперто займає, на жаль, трагічне, одне з перших місць за рівнем добової смертності наших громадян від коронавірусу. За рівнем вакцинації ми вперто займаємо останнє або передостаннє місце серед країн Європи. Сьогодні ми вимагаємо відповідальності від влади щодо унеможливлення забезпечення належної кількості центрів вакцинації. Якщо з вакцинами вже якось впорались – вже безплатно нам дають. Більше того, Міністерство охорони здоров'я дозволяє собі утилізувати 30 тисяч доз найбільш рідкої і шуканої вакцини. І на цьому рівні, на жаль, влада не в спромозі провести нормальної кампанії по вакцинації. Не вистачає вакцинальних центрів. З іншого боку, ми бачимо нездатність влади подолати дуже серйозну проблему, пов'язану із комунальними тарифами. При наявності українського газу власного видобутку, ми не в змозі людям забезпечити нормальну ціну на газ в умовах тієї кризи, яку ми зараз спостерігаємо на ринках європейського газу. Сьогодні ми вимагаємо вчергове зібрати Верховну Раду і вирішити питання, прийняти закони, які дозволять українцям використовувати газ власного видобутку. А не платити скритий податок на газ з кожного українця, 250-300 доларів платить сьогодні кожен українець за неспроможність влади справедливо розподілити те, що належить людям. Коли опозиція починає про це говорити, що ми бачимо? "Слугам" забороняють ходити на телеканали, а нащо? Я ж згадав, 2 роки тому ви чесно сказали, нам непотрібні журналісти, ми будемо напряму говорити з народом. Напряму не виходить, вже боїтесь іти до народу, просто боїтеся, ховаєтесь. Тому сьогодні ми вимагаємо забезпечити право журналістів спілкуватися з кожним обраним народним депутатом, з Президентом і урядовцями. Ви маєте журналістам пояснювати, що ви робите з країною і куди їх ведете, українці мають право знати, що їх чекає в найближчому майбутньому. В перспективі 20-30 років "аля Васюки" – це добре. Але українці мають право знати, хто їх захистить сьогодні, хто дасть їм власний газ, хто захистить здоров'я кожної родини і кожного українця. Ви маєте служити їм, а не люди мають прислугувати вам, ви сьогодні є обранці… Тимошенко Юлія Володимирівна. Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". Дорогі друзі, я думаю, що всі українці, які зараз чують демонстрацію Верховної Ради, в принципі, очікують від цієї Верховної Ради, в той час, коли зростання цін захлинуло країну, коли ніхто не розуміє, що буде відбуватися з тарифами, коли всі знають, що пенсії вже доведені до такого мінімуму, що люди виживати не можуть, хочуть, щоб в цьому залі хоч щось розглядалося про людей. практично порядок денний цієї сесії, сесійного тижня, чого там тільки немає. 5600 – для того, щоб ще обкласти аграріїв податками на землю, в кого є паї. Тут якісь хмарні послуги – прекрасно, але для народу це зараз нічого абсолютно не дасть. Тут – зміна географічних назв, що насправді, я думаю, найменше цікавить сьогодні людей. Або лобістські закони, якими просто набитий цей порядок денний. Лобістські, я перекладу для тих, хто нас чує, – це корупційні закони або пусті, які нічого не означають. Справа в тому, що Верховна Рада припинила жити практично інтересами і болями людей, і навпаки тут ще закручуються гайки і по охороні здоров'я, і по освіті, по всім напрямкам. Я хотіла б, щоб ми або згадали, що ви – представники народу і для їх живете і працюєте тут, або не робіть ілюзію роботи цієї Верховної Ради. Ви всі чули про меморандум, який підписаний по тарифам між місцевими органами самоврядування, урядом і ще там кимось. Я можу вам сказати, що цей меморандум – це абсурд, який нічого не вирішує. Справа в тому, що його підписали з боку мерів, декілька практично мерів, які очолюють громади обласних центрів там, де є можливість за рахунок цих додаткових 4 відсотків ПДФО, заплатити різницю в тарифах для людей, інші міста ОТГ, вони не мають такого балансу. І зараз по всій країні мери, вірніше виконкоми, ради, затвердили тарифи від 30 до 70 відсотків вище для людей і в два-три рази вище для бюджетних установ, для дитячих садочків, шкіл, лікарень і так далі. При тому, що наш газ український коштує 1 гривню, людям продають у вісім разів дорожче, а бюджетним установам – мінімум в 13. Тому ми вимагаємо Закон 4680 не на позачергове засідання ставити, а негайно. ТСК (Тимчасову слідчу комісію по НАК) розглядати негайно. І негайно зібрати мерів разом з парламентом і з урядом, щоб зупинити безпрєдєл по тарифам. Устінова Олександра Юріївна. Лозинський? Лозинський Роман Михайлович. Роман Лозинський, об'єднання "Справедливість". Дорогі українці, сьогодні у нашій країні є щонайменше три ключові теми, про які в цьому парламенті, не те, що не можуть забути, а повинні кожного дня працювати, пропонувати рішення і напрацьовувати законопроекти. Перше – це війна на сході нашої країни. Друге – це боротьба з пандемією COVID та вакцинація. І третє – це опалювальний сезон, який от-от розпочнеться. Я хотів би розпочати саме з питання війни. Восьмий рік Російська Федерація здійснює агресію проти нашої країни. Восьмий рік Російська Федерація вбиває українців, анексує Крим та тимчасово окуповує Донецьку і Луганську області. Щотижня, на жаль, гинуть наші воїни. І ми пам'ятаємо про їхню пам'ять загиблих, полеглих, і знаємо про такий важливий інститут як питання державних нагород. крім справжніх воїнів і людей, які заслуговують на ці державні нагороди, сьогодні в нашій країні є відверті покидьки, зрадники, колаборанти, які досі мають ці звання. Саме тому я ініціював законопроект, який підтримали 34 народні депутати, які є співавторами, з практично всіх фракцій та груп. Який дозволить нам позбавить державних нагород колаборантів, зрадників, тих, які співпрацюють з окупаційними адміністраціями, тих, які визнають анексію чи окупацію, тих, які закликають об'єднуватися з Російською Федерацією. Ці люди повинні бути позбавлені державних нагород. І я закликаю і вимагаю у профільного комітету, я закликаю наш зал підтримати цей законопроект, не ставити його в далекі шухляди. Тому що нам потрібно будувати наш пантеон наших героїв, нам потрібно відновлювати справедливість, тому що це боротьба за сенси. Що стосується вакцинації в нашій країні. Шановні колеги, я би хотів, щоб кожного разу, коли хтось говорить, що комунікація, кампанія вакцинації провалена, ми б подивилися, а що зробив Президент Володимир Зеленський, де його виступи, де його звернення до народу України, де його заклик масово йти вакцинуватися, вести старших людей, які, на жаль, є в зоні ризику, і серед яких катастрофічно низькі показники вакцинації. Саме Президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за проведення кампанії вакцинації в нашій країні, і він повинен не лише власним прикладом, а нагадуваннями щотижня до українців говорити, наскільки важлива ця тема. І третє – це опалювальний сезон. Я буду коротко і без популізму. Новояворівськ, Новий Розділ, сотні інших громад в країні, які не мали теплої води і опалення минулі роки. Відповідальність уряду – зробити так, щоб цього року це питання було вирішено. Шановні українці! Зеленський все життя мріяв потрапити на шпальти світових медіа. Мрії збуваються. І сьогодні "зелений барига" і "офшорний" Президент на перших сторінках ВВС, Guardian, Washington Post. І мені знову кричать: провокація, проведіть РНБО і введіть санкції проти BBC, Guardian, Washington Post, які пишуть про "офшорного" Президента і "зеленого баригу". "Банковські" позитивні блогери вже включилися, що це хороші офшори. Мова дійсно не йде про офшори як інструмент медіа, а про те, що було виведено злочинним шляхом більше 40 мільйонів з ПриватБанку, куди держава для рефінансу влила 155 мільярдів. І тому, дорогі пенсіонери, коли ви запитуєте, а чому пенсія у нас 1 тисяча 700 гривень, запитайте про це в "офшорного" Президента. Який, як зробив розслідування мій колега Володя Ар'єв ще в 2019 році за п'ять найважчих років сплатив, знаєте, скільки податків? В 2014 році – 0, в 2015 році – 3 тисячі гривень, а за п'ять найважчих років перед своїм президентством цей офшорний дуже успішний бізнесмен і "зелений барига" сплатив компаній лише 1 мільйон 300 гривень податків. І якщо я говорю неправду, тут є Юзік з "кварталу", нехай, будь ласка, внесе корективи в ці мої цифри. Чи правоохоронні органи порушать кримінальні справи проти "офшорного" Президента? Очевидно, що ні, тому що всі вони тусувалися на дискотеці у Трускавці разом з "офшорним зеленим баригою". Але там він зізнався ще в державному злочині – в тому, що саме він зателефонував Лукашенку і розповів, що "вагнерівці" заїхали на його територію. А його колишня прессекретарка на олігархічному каналі пішла далі, вона сказала, що Лукашенко в розмові із "зеленим баригою" ще обіцяв обов'язково віддати "вагнерівців". Тому мова йде і про державну зраду. Чи буде цьому присвячено РНБО? Очевидно, що ні, тому що там влаштовують якісь потішні слухання, там вже побороли контрабанду. Але, пане Данілов, ми хочемо вас запитати, а як же так відбувається, що в нас вже контрабандою провозять у контейнерах керівника Офісу простих реформ у Грузію? Розумієте, вже відбувається в нас там дірка на кордоні, контрабанда і торгівля людьми відбувається в прямому ефірі. Тому насправді, друзі, ми стоїмо перед величезними викликами перед демократією, і мені дуже шкода, що засоби масової інформації підігрують темникам Банкової. так само після того, коли вийшло це розслідування, побили групу телеканалу розслідувачів "Схеми", яку заблокували в кабінеті керівника державного банку "Укрексім". В них відібрали камери, в них вилучили носії, в них вилучили можливості… Це є тиск на журналістику і право на професію. Ми вимагаємо від правоохоронних органів порушити кримінальні справи за втручання в роботу… Шановний пане Голово, шановні колеги! Триває робота над підготовкою прийняття бюджету на наступний рік, і депутатська група "Довіра" чітко озвучила, які у нас є пріоритети в цьому напрямку. В першу чергу – це забезпечення питань соціального захисту, працівників бюджетної сфери, це наших педагогів, науковців, працівників галузі охорони здоров'я, культури, таке інше. Ми віднеслися з увагою до прийняття так званого тарифного меморандуму. Опалювальний сезон попереду і, безперечно, сьогодні потрібно зробити все, щоб не були підняті тарифи на енергоносії, особливо в тій частині, коли населення не зможе оплачувати. Але, ще раз підкреслюю, захищені мають бути і бюджетні установи, тому ми будемо уважно слідкувати за подальшим розвитком подій. Наступне, ми наполягає на тому, що в бюджеті має бути враховане суттєве збільшення заробітної плати для працівників бюджетних установ. Вітаємо, що уряд сьогодні погоджується залишити фінансування галузі охорони здоров'я на рівні не менше 5 відсотків ВВП. Але нагадую, що аналогічна картина має бути і по підняттю заробітної плати для наших освітян. Амбітна мета, яку озвучив і Прем'єр-міністр і Президент – побудова нової держави. Відповідно нове покоління – сучасне, освічене. Хто буде його готувати? Педагоги, науковці мають відчувати турботу держави. Вони повинні бути абсолютно забезпечені всім необхідним, тоді ми зможемо виконати ті завдання. Окреме питання – оплата ковідних так званих тарифів, пакетів. Я хочу нагадати, Національна служба охорони здоров'я має забезпечити своєчасну оплату послуг, які надаються нашими лікарнями, медичними закладами за лікування хворих на COVID. Станом на сьогодні, за інформацією з місць, маємо вже заборгованості за серпень місяць, за вересень місяць. Міняються вимоги у Національної служби до цього пакету, тому звертаємося до уряду і до цієї комісії врегулювати питання чітко визначити стандарти, перелік послуг, які можуть бути оплачені, і забезпечити їх своєчасне виконання. І на завершення. З 25 вересня мав запрацювати новий правоохоронний орган Бюро економічної безпеки. Надзвичайно важливий орган, який буде боротись з тіньовою економікою, забезпечувати надходження в бюджет податків прихованих. Звертаємося до уряду: забезпечте їм умови (приміщення, оргтехніка, все необхідне), щоб вони могли працювати. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народному депутату Кузьміних Сергію Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, шановний головуючий! Доброго дня, шановні колеги! Дуже шкода, що знову приходиться виступати з цієї високої трибуни не з радісними новинами, а знову з фактами корупції, які відбуваються в нашій Україні. Приблизно тиждень тому в Житомирській області були затримані два горе-лікарі Житомирського обласного онкодиспансеру за те, що вони вимагали кошти з людей за ліки, які держава гарантує безкоштовно. Зараз іде слідство, і я буду дуже просити всі слідчі органи зробити неупереджене слідство і покарати винних в цьому. Також моє звернення стосується головного лікаря цієї лікарні. Ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що неможливо зробити торгівлю безкоштовними ліками в лікарні без головного лікаря, щоб хто на це не казав, тому що є певні процедури, певні підписи, певні обставини. І звертаюсь до керівництва області. Я хочу побачити дії, що вони роблять для цього, щоб покарати винних. Ми самі по крихтах збираємо цей бюджет, щоб зробити в даному випадку медицину більш-менш безкоштовною, щоб люди могли отримувати ті ліки безкоштовно, щоб Програма медичних гарантій працювала. І ми з вами вже який місяць граємось з цим бюджетом, наповнюючи його. Ми хочемо збільшити ВВП, щоб більше людей отримали цю допомогу якісну. А що ми бачимо? Ми бачимо те, що за кришування певних осіб відбувається торгівля тими ліками. І для кого? Для онкохворих, для людей, які стикнулися з цією важкою хворобою, які розуміють, що їхнє життя залежить від цих ліків. І продавати ці безкоштовні ліки – я вважаю, це ганьба. І прошу вважати моє звернення офіційним

Надійшла заява про перерву, реальну перерву. Будь ласка, прошу керівників фракцій зібратися в моєму кабінеті.

Шановні колеги, хвилина, оголошення. Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до роботи. Відбулася нарада з головами депутатських фракцій та груп, було прийнято наступні рішенні. Зараз першим питанням ставиться процедура, так звана спеціальна процедура по 119 прим.1 по 5600. Друге питання. Є звернення двох фракцій, я так розумію, що письмово зараз воно надійде, про відсторонення Голови Верховної Ради України від ведення пленарних засідань Верховної Ради України. (Шум у залі) Далі, згідно Регламенту Верховної Ради України буде включатися в порядок денний третє питання, пов'язане з фактично стартом процедури про відкликання з посади Голови Верховної Ради України. Я нічого не помилився? Так домовлялися? Так домовлялися. Шановні колеги, на ваш розгляд вноситься пропозиція 160 народних депутатів України щодо застосування особливої процедури розгляду законопроектів у другому читанні, передбаченої статтею 119 прим. 1 Регламенту Верховної Ради України: про розгляд у другому читанні проекту Закону (реєстраційний номер 5600) кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Слово для доповіді... Воно розглядається за скороченою процедурою. Ми зайшли в питання. Зайшли в питання. Слово для доповіді надається одному із ініціаторів внесення цієї пропозиції народному депутату України, голові Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Олександровичу Гетманцеву.

Шановні колеги, дякую! Дякую за підтримку і дякую за слово "ганьба". Мені здається, що ганьба – це коли вноситься до законопроекту 11,5 тисяч поправок, аби завалити законопроект про внесення змін до Податкового кодексу, який усуває дисбаланси в оподаткуванні, усуває ту всю політичну корупцію, яка накопичилася в Податковому кодексі за 30 років, і робить оподаткування єдиним для всіх, робить його рівним для всіх накопичує... надходить до бюджету завдяки цьому закону 30 мільярдів гривень, які, до речі, в бюджеті до другого читання будуть відображені. Аби нам не розглядати ці поправки... Ви читали ці поправки, до речі? Слово "проект" замінити на слово "проєкт". Чи поправки абсолютно ті, які не містять в собі жодного змісту. Так от, аби не розглядати всі ці поправки, які спрямовані виключно на затягування розгляду цього законопроекту, ми пропонуємо застосувати передбачену Регламентом процедуру розгляду законопроекту (це стаття 119 прим. Регламенту) і розглянути його за скороченою, за спеціальною процедурою. Прошу підтримати це рішення залу. Дякую. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп.

ті можливості, які є в Регламенті, які мають забезпечувати нормальний розгляд, дискусійний розгляд, обмін думками, використовується для того, щоб системно гальмувати реформи в країні. Системно не давати країні розвиватися. Саме тому ми про це казали вчора і я повторюю сьогодні: ми також скористаємось тими можливостями, які є в Регламенті Верховної Ради для того, щоб забезпечити розгляд вільний, прозорий, конкурентний розгляд тих питань, які є ключовими для реформування країни, для її наближення до членства в європейських і світових структурах, в першу чергу у НАТО і ЄС. Тому, я вважаю, що законопроект, який дозволяє врешті зробити нашу податкову систему значно більш прозорою, значно більш підзвітною, має бути розглянутий без без того, щоб витрачати час на розгляд абсолютно штучних безглуздих правок. Прошу підтримати спеціальну процедуру, колеги. Дякую. Дорогі українці, Зеленський і "слуги" готують країну подвійних стандартів. Тепер кожен з вас, хто має 1 гектар землі, за цим законом, який вони зараз протягують, намагаються змусити вас платити платити 1 тисячу 50 гривень з кожного гектара. В цей час "офшорний зелений Президент" не заплатив податки за свій "успішний квартал". І якщо я говорю неправду, Корявченков нехай внесе інформацію про те, скільки податків було сплачено з "кварталу". Вибачте, будь ласка, коли сьогодні нам говорять, що кожен залізничник, кожен вже фопівець може відкрити офшор… Так, але туди не виведуть 40 мільйонів з рефінансу з ПриватБанку податків простих українців для того, щоб Голобородько міг знімати свої серіали і продавати, як простий Голобородько, в Росію. За те, щоби Голобородько і досі отримував отримував роялті з того, що кришується сьогодні його командою, яка увійшла до розслідувань всіх шпальт світу. І зараз, коли опозиція в повному складі сьогодні хоче провести поправки в Закон 5600, яким кожного українця обкладуть, навіть повітря, ось ці от товарищи, які живуть за гроші олігархів, за конверти 20, 30, а деякі 50, за те, що вони очолюють тусовки "слуг народу", як ТСН. Вони хочуть вас обкласти, тому що по "великому крадівництву" вони будуть збирати ці податки і брати собі на конверти. Ми виступаємо категорично проти того, щоби сьогодні тут ламався парламентаризм, щоби сьогодні тут ґвалтувалася демократія, щоби тут поверталася країна коли Голобородьку – все, коли "слугам" – конверти…

Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". Ну ви добре знаєте, що Закон 5600, який зараз так протягується "Слуга народу" – це Закон про введення додаткового податку для власників паїв на сільськогосподарську землю, а також для власників городів і всього іншого. Тобто іншими словами, зараз, порушуючи всі процедури, порушуючи Регламент, намагаються ввести додатковий податок на тих, хто мусить стати маленькими фермерами і хто обробляє свої паї. Ви знаєте, що їм непосильні ці податки і вони будуть просто або в боргах, або ви їх примушуєте продати свою землю. І друге, дуже скорочуються можливості малих підприємців (ФОПів) займатися цілими напрямками бізнес-діяльності. Я хочу запитати: чому ви б'єте по найбіднішим? І чого ви збираєте податки з тих, кому держава мусить допомагати субсидіями і субвенціями? Що ви робите? І в чому політика, у зачистці середнього класу України? Так сьогодні ці малі підприємці під Верховною Радою стоять і на колінах вас благають не приймати цей закон і скасувати попередній, який ви прийняли по нищенню бізнесу. У мене в руках зараз офіційне звернення Європейської Бізнес Асоціації до вас і до Президента, і так само ще і Спілки українських підприємців. Крім того, тут ще звернулися Американська торгівельна палата. Практично всі підприємці України об'єдналися, ось документ, з вимогою негайно зняти з розгляду 5600 той закон, який ви зараз хочете протягувати по скороченій процедурі. Ви знаєте, що зачистка середнього класу – це найбільший злочин, який ви можете робити. Ми голосуємо і проти спецпроцедури, і проти цього закону. І прошу всіх, хто має розум, проголосувати проти. Волошин Олег Володимирович. 11:34:30 ВОЛОШИН О.А. Шановні колеги, нам тут в цьому залі розповідають, що опозиція блокує реформи. Але весь світ, не лише все українське суспільство, весь світ побачив сутність цих реформ. Це коли податки платять всі, окрім Зеленського та його найближчого оточення, тому що гроші в офшорах. Це коли робиться все, щоб людина виглядала гарною, хоча вона така сама, як ті олігархи, з якими нібито він хоче боротися. Ви що не Ви що не розумієте, ви ж розумні люди, звідки взялася ця інформація? Ця інформація походить від американської правоохоронної системи, є розслідування. Якщо ви будете прикривати сьогодні Президента і його оточення, ви стаєте співучасниками і потенційними учасниками американських санкційних списків. Подумайте про це. Тому що сьогодні це колосальний міжнародний скандал. Зеленський в одному ряду з найбільшими корупціонерами світу – це доконаний факт. І якщо ви хочете бути в цьому ще ряду, захищайте його далі, тоді і сядете разом з ним. А цією спецпроцедурою ви приховуєте олігархічні інтереси, які комітет хоче приховати, знижуючи податки саме для найбагатших, і підвищуючи їх на середній клас і найбідніших. Guardian чітко написали: антиолігархічний президент сам поводиться як олігарх. Це не ми сказали, не інші фракції – це сказала найбільш популярне видання Великої Британії. Сперечайтесь з ними, вводьте проти них санкції, але скоро сядете разом всією владою. З мотивів Железняк. Хто ще з мотивів буде виступати? Після цього переходимо до голосування. 11:36:15 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Щодо законопроекту. Я не подавав до нього багато правок. І дякую комітету, який 25 годин працював для того, щоб багато із тих речей, на які жаліється бізнес були враховані. У мене була зустріч з Американською торгівельною палатою, з іншими асоціаціями, там досі є помилки. Данило Олександрович! Гетманцев Данило Олександрович, голова Комітету податкової політики! Дуже прошу, щоб ми виправили там помилки, хоча б щоб не зруйнували деякі галузі. І останнє, я не буду довго. Шановні колеги, коли голосувалася ця спеціальна процедура 119-1 це був банківський закон, нагадаю, карантин, з грифом МВФ, то була домовленість між всіма нами, що вона буде застосовуватись один раз. А потім ми змінюємо Регламент за законом Фролова і можемо голосувати все, що завгодно. зараз ця домовленість була порушена. Тому голосуйте цей закон, як будете голосувати проти Регламенту і інші. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Відповідно до статті 119 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію 160 народних депутатів України щодо застосування особливої процедури розгляду у другому читанні проекту Закону (реєстраційний номер 5600) про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-254 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Відповідно до статті 119 прим. 1 Регламенту Верховної Ради України прошу депутатські фракції та депутатські групи та позафракційних народних депутатів у дводенний строк надіслати листи щодо розгляду їх пропозицій та правок до Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики. Процедуру всі пам'ятають? Далі опрацьовується і зводиться нова таблиця і законопроект 5600 буде розглядатися, скоріш за все, на наступному пленарному тижні. (Шум у залі) Перевірте, будь ласка, ми зараз не голосуємо ще. Шановні колеги, з процедури, Власенко.

трьох депутатських фракцій, фракції "Слуга народу" і двох депутатських груп "Довіра" (я називаю, про відсторонення, згідно статті 29 про відсторонення Голови Верховної Ради від ведення пленарних засідань. Не зазначено в цьому…

Не кричіть, будь ласка. Не кричіть, зараз всі зможуть виступити. Я… Дайте Голові ще сказати, а потім, будь ласка, всі висловлять свою позицію. Шановні колеги, два роки ми в цьому залі працювали так, щоб все ж таки закон був один для всіх. Далі можна рухатися двома шляхами: можна йти по закону або за політичною доцільністю. Я сьогодні бачу, що відбувається в залі. І якщо є бажання йти по-іншому, аніж по закону,

Якщо є бажання змінити Голову Верховної Ради, я сказав, затримувати цей процес не буду. Одразу надійшли листи, ми їх видали. Вчора отримали заяву від Давида Георгійовича про запуск процедури, одразу вона була, згідно Регламенту, запущена. Але я думаю, що не всіх це влаштовує: треба швидко та гарно. Добре, ви можете робити все, що вам заманеться в цій залі… (Шум у залі) Але я хочу всім сказати: для мене посада не важить нічого, це інструмент. Це інструмент. Дивіться, я і без посади зможу реалізовувати все те, що ми обіцяли в 2019 році. І впевнений, що в цьому залі також вистачить людей, які будуть це робити в подальшому. Я добре знаю і 29-у, і 76-у, і 77-у. Якщо ти не хочеш піти по закону, ніхто тебе не примусить, окрім закону рано чи пізно. Але я не можу вести це питання, в мене є конфлікт інтересів. Я вимушений його передати Першому заступнику Голови Верховної Ради України Стефанчуку Руслану Олексійовичу.

Він передбачає обговорення та голосування пропозицій про відсторонення головуючого на пленарному засіданні від ведення пленарного засідання. Вони проводяться одразу після внесення цієї пропозиції. Тому я ставлю пропозицію на голосування: розглянути це питання за скороченою процедурою – щодо відсторонення. Прошу підтримати та проголосувати. За-230 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього питання. Проведений поки запис. Хто буде виступати від авторів ініціативи? Олександр Сергійович Корнієнко, будь ласка.

Доброго дня. А скільки часу? Дві хвилини? Дві хвилини, будь ласка. Вчора на засіданні Погоджувальної ради 04.10.2021 Головою Верховної Ради України Дмитром Олександровичем Разумковим було не дотримано вимог частини четвертої статті 73 Регламенту Верховної Ради України у зв'язку з його відмовою ставити на голосування Погоджувальної ради пропозиції по розкладу пленарних засідань на 5-8 жовтня 2021 року, подані нашою фракцією політичної партії "Слуга народу". Вважаємо, що вказаними діями Голова Верховної Ради Дмитро Олександрович Разумков знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції до тижневого порядку денного пленарних засідань, що є грубим порушенням Регламенту України. Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу", депутатські групи Дякую за увагу. Дякую, Олександр Сергійович. Ми записалися на виступи. До слова запрошується народна депутатка України Клименко Юлія Леонідівна, фракція Політичної партії "Голос". Будь ласка. Олександра Устінова, Шановні колеги, ми чуємо в цій залі зараз слова: порушення Регламенту, конфлікт інтересів, хоча, чесно кажучи, за останні два роки і за останні, мабуть, з того, що я пам'ятаю, я дуже пильно слідкувала за роботою Верховної Ради, такі порушення ставалися майже щодня. Це порушували минулі спікери, це порушував і пан Разумков. Так само я хочу сказати про конфлікт інтересів, який, на жаль, зараз пан Разумков не помічає зі своїм колегою другим і ексголовою фракції "Голос". Але я звертаюся зараз до всіх. Давайте ми зараз не будемо грати в спікеріаду і не будемо влаштовувати цирк у Верховній Раді. Тому що з однієї сторони, намагаються зараз через коліно протягнути Регламент, з іншої сторони ми бачимо, що все ж таки замість того, щоб сказати чітко, коли буде голосування по спікеру, чи людина не буде триматися за своє крісло і дасть Верховній Раді вирішити, ми бачимо, що всіх підвішують, всю Верховну Раду. І з однієї сторони, ми бачимо, що хочуть використати Регламент для того, щоб зняти спікера по швидше. З іншої сторони пан спікер не дає чіткої відповіді, коли буде звіт Рахункової палати, коли буде його звіт і коли ми зможемо дізнатися, коли ми зможемо дізнатися, коли буде голосування. Тому я прошу зараз не підтримувати цю ініціативу, тому що ми розуміємо, що це буде перегибання через коліно. Але я дуже прошу зараз спікера Верховної Ради все ж таки звернутися до залу і сказати, чи готові ви на голосування поставити в четвер своє звільнення. Дякую. З мотивів, репліка, якщо ви не заперечуєте. Доповідаю вам, в Регламенті чітко визначено, коли і що відбувається. По-друге, спікер, навіть якщо б дуже хотів, не може поставити голосування по собі. А зараз ви визначитесь, якщо проголосуєте, включите в порядок денний, все піде за Регламентом. Ще раз відповідаю: за крісло не тримаюсь, на відміну від багатьох. Веде "Ви можете робити все, що завгодно", – говорить поки що Голова Верховної Ради. Це не правда, "слуги", ви не можете робити все, що завгодно. Ви можете робити тільки те, що записано в Регламенті. І зараз тут відбувається злочин. Адже 29 стаття Регламенту говорить, що головуючого можна відсторонити тільки якщо він грубо порушує сьогодні Регламент Верховної Ради. Ми почули про 4 жовтня, сьогодні 5-е. Шановні колеги, ви живете ще досі в Трускавці. Перепили там чи перенюхалися? (Шум у залі) Я перепрошую, друзі, але відбувається, сьогодні тут відбувається похорон демократії. Сьогодні "слуги" тут вбивають демократію, тому що вони сьогодні тут ламають не Разумкова. Ми – єдина фракція, яка не голосувала за призначення цього спікера, який привів всю цю тусовку сюди. Ми голосували "проти". Але насправді зараз чому вся ця спікеріада відбувається? Тільки тому, що Банковій, яка вже на сто відсотків свого Генпрокурора, свого ДБР, свої антикорупційні органи поставила, їм тут ще треба свій кишеньковий на сто відсотків Голова Верховної Ради. Ось що відбувається. Для того, щоб не існувало ні Регламенту, ні Конституції. І тому "Європейська солідарність" не апелює сьогодні до "слуг". Вони живуть не в Україні, вони живуть за конверти за рахунок українців. Ми апелюємо до Пам'ятаєте, як ви говорили, що, якщо вони будуть порушувати закон, то ви їх знесете. А зараз у вас немає жодного інструментарію. Тут порушується свобода слова. Сьогодні били журналістів, які намагалися знімати розслідування. Сьогодні блокується на телеканалах будь-яка інформація про "вагнерівців". "вагнерівців". І голова цієї комісії обіцяла нам далі бурхливе розслідування. Зеленського негайно викличте, він зізнався в державному злочині. А ви всі зараз підігруєте тут похоронам демократії, ви всі руйнуєте парламентаризм. І насправді це є злочин. Ви щодня порушуєте сьогодні закон і ви стрімко повертаєте країну в часи Януковича. Ви знаєте, Зеленський… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Макаренку Михайлу Васильовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Шановний головуючий, прошу передати слово пану Колтуновичу. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні наші глядачі! Я вам хочу нагадати, що ми сьогодні не просто Голову Верховної Ради розглядаємо, щоб відсторонити. Це ж ваш перший номер у списку політичної партії "Слуга народу", яка йшла на вибори і отримала цю монобільшість. Це раз. Другий момент. Чим ми сьогодні займаємося пів дня? Питаннями відсторонення. А чому ми не займаємося питаннями соціально-економічного розвитку, питаннями COVID і іншими речами? Ось питання номер один в країні, яке необхідно вирішувати. Тепер по суті, що необхідно сказати. Я хочу звернути увагу, що наша фракція не буде підтримувати усі ці антипарламентариські речі, тому що ви фактично перетворюєте Верховну Раду на філіал Офісу Президента, вбиваєте парламентаризм і знищуєте дух і слово закону. Чому поганий Разумков? Виявляється, він не підтримав антиконституційні санкції щодо незалежних інформаційних телеканалів, щоб не розказували. А завтра що буде – проти Guardian, проти Washington кого ви завтра буде вводити санкції? Проти Європейського суду з прав людини, який ліквідував усі ці речі? Тому я наполягаю на тому, що Верховна Рада України має займатися нагальними соціально-економічними проблемами, а не вирішувати шкурні питання Офісу Президента, які намагається протягнути чи то Зеленський, чи то Єрмак чи його заступники, чи інші. Ми не будемо підтримувати і закликаємо колег з депутатських груп. Що ви робите? Не голосуйте ви за ці ганебні речі. Ви ж потім поїдете людям в очі дивитися, і одна депутатська група і інша. Для чого ви даєте голоси за такі ганебні речі? Я закликаю усі фракції і депутатські групи не підтримувати даний проект постанови. Дякую за увагу. Шановні народні депутати України! Нас обрав народ, щоб ми в цій залі обговорювали законопроекти, думали про те, як змінити нашу країну на краще, а не для того, щоб ми плювались з цієї трибуни на депутатів, які сидять в перших рядах парламенту, говорячи ту всю нісенітницю, яку ви озвучуєте. Мені здається, що деякі депутати України тут тренувалися все життя приймати участь в ребатлах, з тим як вони виступають у Верховній Раді. Нас уже всі в залі обзивали різними словами: "зелені чоловічки", "зелені кнопки", "слуги" (постійно), "слуги Зеленського". Для мене це образа, я не є слугою Володимира Зеленського. Мені цікаво звернуся до "Блоку Петра Порошенка". Шановні блоківці Петра Порошенка, які переназвалися, бо соромно, скажіть, будь ласка, як ви називаєте Петра Олексійовича, якщо він починав свою політичну кар'єру в партії Віктора Медведчука, і став народним депутатом України вперше від партії Віктора Медведчука СДПУ(о)? Невже ви називаєте його слугою Медведчука? Цікаво мені почути. А тут є А тут є логіка, і мені важко з вами не погодитися. Тому що, знаєте, як Віктор Медведчук став олігархом, отримав медіаресурси, мільярди доларів? Йому ввідали, віддала держава нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Стратегічний нафтопродуктопровід, який проходить по території України. І зрештою Медведчук отримав контроль над 40 відсотками ринку дизпального в Україні. Це є ті мільярди, які пішли на купівлю медіаактивів. Як це сталося? Суддя Рівненського суду за один день віддав цей провід, за який держава судилася 10 років. Потім армія помогла: Міноборони закупило за 400 мільйонів гривень, з держбюджету грошей віддало, щоб викачати старе дизпаливо Євро-2 з труби, щоб Медведчук зміг запустити її в роботу і заробити свої мільярди, і закупити телеканали. Шановні колеги, хто ще бажає? Репліка, Петро Олексійович Порошенко. Хто ще бажає? Нешановні "слуги Зеленського"! (Шум у залі) Служити треба Україні і українському народу, як ми це робили 5 років, коли ми рятували Україну від російської навали! А ви крали гроші через офшори у вкладників ПриватБанку! Крали гроші у бюджету і перешкоджали нам боронити державу! Зараз… Зараз ви ґвалтуєте парламент! Зараз ви ґвалтуєте державу! Зараз ви позбавляєте народних депутатів, за яких проголосували мільйони, права голосу. Ви ведете страну до диктатури на кшталт Януковича, Лукашенка, Путіна. І закінчите так само як і Янукович. Ганьба вам! ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми завершили обговорення, я так розумію. Так, хто? "Опозиційна платформа" виступала.

міжнародними нашими партнерами, перед засобами масової інформації, ми трошки... Не хочу навіть порівнювати, з ким. Ви знаєте, сьогодні ставиться, в принципі, просте процедурне рішення. І процедурне рішення за Регламентом. А Регламент – це ж не просто матерне слово, це закон. Це закон, за яким ми повинні всі тут жити і працювати. І воно стосується дуже простого – що якщо є порушення спікера парламенту на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради, порушення не на Погоджувальній раді. Тому, якщо є дійсно застереження щодо ведення сьогоднішнього засідання, то, звичайно, всі мають право поставити це питання і проголосувати його. Але пам'ятайте, що за ним стоять глибші речі, тому що за одним порушенням ідуть другі і великі порушення. Пам'ятайте про те, як ви зараз голосуєте. Тому що завтра вам буде приймати треба буде рішення у зовсім інших питаннях. Із таких точних аргументів, з точних якихось малих провалів є великі провали. Пам'ятайте просто про це і використовуйте мудрість. Керівництво фракції "Слуга народу", я звертаюся до вас, ви ж мудрі люди, дійте мудро. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Тому я вношу на голосування, ставлю на голосування пропозицію депутатської фракції "Слуга народу", депутатської групи "Довіра", депутатської групи "Партія "За майбутнє" про про відсторонення головуючого на пленарному засіданні Разумкова Дмитра Олександровича від ведення пленарних засідань на два пленарних дні. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-240 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, зараз 11:59, я оголошую перерву до 12:30. О 12:30 збираємося в залі. Дякую.

Шановні колеги, ми продовжуємо працювати з вами. Зараз, як був озвучив Голова Верховної Ради України, ми переходимо до наступних питань порядку денного. Але тільки що надійшла заява, підписана двома фракціями, фракцією "ЄС" і фракцією "Голос", відповідно до статті 29 Регламенту відсторонити мене, Стефанчука Руслана Олексійовича, як головуючого. Оскільки я не можу вести це питання, я передаю слово Олені Костянтинівні. Спочатку ми, як завжди, голосуємо скорочену процедуру. Ініціатори. Два – за, два – проти. За результатами рішення йдемо далі по тому порядку денному, який ми домовилися. Дякую. Будь ласка, Олено Костянтинівно. Дякую, Руслане Олексійовичу. Давайте всі займемо свої місця, нічого дивного, бачите, не відбувається, все має свій бумеранг. Отже, надійшла заява про відсторонення Першого віце-спікера від ведення сьогоднішнього засідання. Тому прошу записатися на обговорення, ми його проведемо по скороченій процедурі. Будь ласка, голосуємо за скорочену процедуру, будь ласка. Шановні колеги, голосуємо. За-211 Рішення прийнято. Будь ласка, шановні колеги, записуємося на обговорення: два – за, два – проти. Автор, будь ласка.

Дякую. Яка чудова в нас головуюча, мені здається треба було би на ній зупинитися. Шановні друзі, я хочу звернути вашу увагу на те, що ще є така річ як Регламент Верховної Ради. Я розумію, що дехто хоче його перетворити в туалетний папір на вулиці Банковій, роздрукувати наш Регламент в рулонах і там повісити собі в деяких кабінетах – Голови Офісу Президента, Президента і їм буде задоволення окреме від цього. А вам я хочу нагадати, стаття 29 Регламенту Верховної Ради каже: ми не мали насправді за що відсторонювати Разумкова, тому що треба було якесь порушення, яке він як головуючий допустив, а їх не було сьогодні. А ось, на жаль, пан Стефанчук вже допустив порушення. Пане Руслане, ви всупереч Регламенту взялись проводити засідання після того, як абсолютно в нерегламентний спосіб було прибрано головуючого. Це пряме порушення Регламенту Верховної Ради. Тож я прошу, друзі, проголосувати і підтримати, не бійтеся. Я знаю, що тим, хто не проголосував, хто утримався, хто проти проголосував, я знаю, що вам надзвонюють зараз з Офісу Президента. Я знаю, що вас лякають. "Слуга народу" не вистачило власних голосів, довелося групи підтягувати і тепер нова назва "за майбутнє без Разумкова". Ми все розуміємо це. Але не треба, не вбивайте парламентаризм, це Верховна Рада України, а не Української Радянської Соціалістичної Республіки з першим секретарем Вовою Зеленським. ГОЛОВУЮЧА. Будь ласка, Ярослав Железняк, фракція "Голос". Будь ласка. 12:42:22 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, наше засідання все більше нагадує відомий серіал "Горець", де в кінці залишиться лише один, виглядає так. ГОЛОВУЮЧА. Одна. ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Одна. Дякую. Олена Костянтинівна. Дякую. Шановні колеги, чому ми сьогодні поставили це питання на порядок денний? Тому що є 29 стаття Регламенту, вона чітко говорить, коли можна відстороняти головуючого, коли ні. На жаль, сьогодні, я не знаю чи розповідало вам керівництво фракції чи ні, але всі усвідомлювали те, що відсторонювати пана Разумкова від ведення засідання по 29 статті неможливо, він сьогодні нічого не порушив. Можливо, комусь з вас не сподобалося, як він привітав на початку дня когось з днем народження, але, я знаю, що більше нарікань на ведення ним засідання не було. Тим не менш, без будь-якого обґрунтування, вам же не показували, правда, документ, на якому було підписана 29 стаття, винесли це питання на голосування і ви прийняли те рішення, яке прийняли. Шановні друзі! З багатьма з вас я особисто розмовляв і щодо загальнополітичної ситуації, і щодо конкретно цього голосування. В чому є проблема? Як тільки ми один раз порушуємо закон, далі немає вже запобіжника, щоб наступного разу не порушили. Я не знаю, які будуть голосування в майбутньому і навіть не знаю, хто буде в наступних скликаннях сидіти на цих самих кріслах і приймати рішення, як ми з вами або наші діти будуть жити в цій країні. Але саме для цього був і придуманий Регламент Верховної Ради України – Закон України. Який може нам подобатись, не подобатись, але це Закон України і ми маємо його виконувати. Я дуже прошу вас подумати над цим. Чи хочемо ми далі працювати скільки нам залишилось в цьому скликанні по закону? Чи хочемо йти, як, пробачте, звучить в цьому залі вже багато разів – по безпрєдєлу? Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти до обговорення, будь ласка.

Шановні колеги, ми продовжимо. Шановні фракції, які зараз будуть кричати і перебивати мене, коли ви говорите про карколомне падіння рейтингу Президента України Володимира Зеленського там на один, пів відсотка, згадайте, що в 2014 році ми обрали п'ятого Президента України, який набрав 54 відсотки голосів в першому турі – це було безпрецедентно. Я сам голосував, я сам мав величезні надії на те, що Президент зможе виконати свої обіцянки. Що пішло далі? Коли ви говорите про офшори пана Володимира Зеленського, 2012 рік згадуйте. Згадайте, що в 2012 році Президент п'ятий був в компанії "регіоналів", був міністром економіки, принципі логічно. В той час весь бізнес намагався вивезти гроші з України, тому що тут тримати їх було небезпечно, могли бізнес віджати завдяки таким міністрам. Потім, коли вибрали нового Президента, були бойові дії на сході, і на другий день після "Іловайського котла" п'ятий Президент вивів свої гроші в офшори. І, продовжуючи тему служіння олігархам, вашого служіння олігархам. Той самий горезвісний нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" – та от жила золота Віктора Медведчука. Яким чином він отримав її у власність? У 15-му році суддя Рівненського суду, така Гудзенко, яку потім п'ятий Президент хотів підвищити в посаді, передала цей газопровід "Транснефті", яка швиденько перепродала компанії, підконтрольній Медведчуку. Антимонопольний комітет погодив цей продаж. Міноборони в 16-му році, як я казав, закупив дизпальне, допомігши нафтопродуктопровід запустити в роботу. Вся влада в цей час в країні належала, в руках була однієї людини. Він був Президентом, в нього була більшість у Верховній Раді і не така як у нас – 250 голосів. Ця більшість була більша, бо дві фракції і понад 300 голосів, які вирішували долю країни. Так вирішили, що створили нового олігарха. І коли ми голосували за Закон про олігархів, було дві фракції, які голосували проти. Дві фракції члени, яких і є олігархами.

Дякую, Олено Костянтинівно. Коли голосувалися так звані диктаторські закони, перед цим голосуванням, я, знаючи багатьох з тих, хто потім натискав, точніше не натискав кнопку, а піднімав руку, я намагався переконати цих людей не робити цього, пояснюючи тим, що вони фактично цим голосуванням запускали механізм самоліквідації. Я не дуже добрий мольфар, але насправді так і спрацювало. Тому що є певні речі, які рано чи пізно відіб'ються не тільки на репутації тих людей, які порушують закон, Регламент, Конституцію, вони, на жаль, відіб'ються на державі. Те, що відбувається сьогодні називається дуже просто – запуск механізму самоліквідації, парламент припиняє бути парламентом. Я розумію, що зараз я не достукаюся до сердець і мізків людей, які, сподіваюсь, що мене слухають, так само, як свого часу не достукався до сердець і мізків людей, які голосували за диктаторські закони. Життя довге і життя небезпечне. Якщо вам байдужа власна репутація, просто подумайте про репутацію держави і вищого законодавчого органу. Дякую. Шановні колеги, парламент відкрив ящик Пандори. Якщо ще ніхто цього не зрозумів, дуже швидко зрозумієте – це початок кінця цього парламенту. Коли можна було один раз, потім другий раз, потім третій раз – ми це вже проходили. Станьте ще під ті колони і руками далі голосуйте, і оголошуйте вустами вашої лічильної комісії, що тут відбувається в залі. Саме тому питання… От я тут третій раз чую прізвище Медведчука. Це того самого Медведчука, якого обвинувачують в державній зраді, правда? А як тоді може бути запобіжний захід у вигляді домашнього арешту? Скажіть мені, будь ласка. Чи це зрада в одній голові? Тільки в якій голові, скажіть, будь ласка? Ви тут про тих, хто сидів у в'язниці? Макаренко сидів у в'язниці, Діденко сидів у в'язниці, енергетична митниця сиділа у в'язниці, Луценко сидів у в'язниці, Тимошенко – у в'язниці. І мені байдуже, хто в якій партії грав, а хто грав на піаніно в цей час. Давайте казати тоді правду. Якщо ви хочете жити по Регламенту – давайте йти по Регламенту. Якщо ви відсторонили за непорушення Регламенту спікера, що було очевидним порушенням Регламенту, так ідіть далі. І те, що в вашій рідній фракції, ви вдумайтеся в це, хлопці і дівчата, кожен п'ятий не проголосував за відсторонення спікера це вже не перший дзвіночок, це останній дзвіночок. І це все розставить історія, і все дуже швидко стане на свої місця. Дякую. Вікторія Сюмар, будь ласка, "Європейська солідарність". 12:51:25 СЮМАР В.П. Тут "слуги народу" закликають нас до чесної розмови, ну давайте поговоримо чесно і відверто. В 2019 році ви отримали моновладу, такої влади в Україні не було ніколи і ні в кого. І тепер питання: що ви з нею робите? Ви їсте один одного. Ви хочете чесно сказати… До вас їх теж будували і сором говорити вам про другий, який кращій в Європі. Заради Бога зупиніться! Так от, ви верещите, щоб зараз ніхто тут не міг сказати слова. Це ваша тактика, бо вас тут дуже багато, але з цим "багато" ви нічого толком зробити не можете. Ви нічого не можете зробити без олігархічних груп, і ви це знаєте, які тут голосують разом з вами, підголосовують, тому що ви один одного вже з'їли і перегризли. І ви розказуєте про деолігархізацію? Та ви без них нічого не можете зробити, ви з каналів олігархічних не вилазите, а тут от голосно содрогаете воздух такими красивими словами. Ви мені про 14-й рік будете розказувати чи нам? Ви знаєте як тоді було приймати рішення, коли війська російські стояли на кордонах і коли ця Рада... до ночі? Ви подивіться на статистику, ви розказуєте людям про податки, що вони мають заплатити, і що ви будете казну державну... Так ви самі їх не платите. Ви подивіться, скільки ваш Президент заплатив народу України – нуль в 2014 році, в 2015 – 2 тисячі гривень. ви подивіться, скільки то самий Порошенко платить в бюджет, і скільки він робочих місць створив. І ви йому будете тут верещати? Та верещіть, хоч лусніть. Ви парламент України перетворюєте не в театр абсурду, ви перетворюєте це в цирк абсурду. І ми не змовлялися з моїми колегами, коли казали про початок самоліквідації. Це початок вашого кінця. І ви навіть не уявляєте, яким він буде швидким. Дякую, шановна пані головуюча. Все має відбуватися за Регламентом і з гідністю.

Але я за гідність. Отут був ваш спікер новоявлений "слуг народу", і він згадує вже сьогодні вдруге прізвище Медведчука, якого по беспределу держат под домашним арестом. Народному депутату не дають можливість виконувати свої обов'язки. Згадуйте наші прізвища, ми тут в залі, ми вам відповімо, хлопче. Тому що ми спокійно дивимось в очі. І за СДПУ(О), я був там перший заступник і я проголосував за звільнення Петра як зрадника і пішов до Литвина. Ми за кожну свою дію і слово відповідаємо. Подивлюся, як будете це робити ви. Дякую за увагу. Чи є ще хтось, хто хоче виступити? Будь ласка, Шахов, група "Довіра". Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, всі ми знаємо відомого Черчилля Вінстона, який говорив: "Той, хто займається політикою, той програє. Той, хто будує, господарює, той переможе". Вистачить сьогодні займатися політикою – на всю державу сміх. Сьогодні люди голодують, 10 мільйонів людей по всій країні. Сьогодні газ типу для людей 7,62, а по 35 продається підприємствам, це додаткова вартість. Електроенергія типу знизилася в ціні на 70 копійок, а коштує 1 гривня 68. Далі, 5,70 по Луганській області, по всій країні. Чи в Луганській області в Донецькій тільки йде війна? Коли вже всі повністю схаменуться і почнуть займатися державною політикою та плюс будувати державу, а не просто кишеньковою політикою? Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Дякую. Чи можемо переходити до голосування, шановні колеги? Готові, так? Отже, я ставлю пропозицію про відсторонення від ведення двох пленарних засідань Першого заступника Голови Верховної Ради України Стефанчука Руслана Олексійовича. Прошу голосувати.

За-69 Рішення не прийнято. Прошу показати по фракціях. Дякую. Руслане Олексійовичу, будь ласка, продовжуйте ведення. Дякую, шановні колеги, за довіру. Це вже вдруге. Дякую. Продовжуємо вести наше засідання відповідно до того, як ми домовлялися. Да, з процедури. Я прошу Горенюка, будь ласка. Народний депутат Горенюк. Вітаю, шановний головуючий! Під час голосування за тимчасове відсторонення Голови Верховної Ради в мене не спрацювала система голосування. Я прошу зарахувати мій голос "за". І аналогічна заява прийшла від народної депутатки Василевської-Смаглюк Ольги Михайлівни. Теж вона просить зарахувати голос "за", тому що не спрацювала кнопка. Але, друзі, ми не можемо дозараховувати, але просто я інформую колег. Шановні колеги, як ми обговорювали на зібранні в Голови Верховної Ради, як він озвучив тут, далі ми переходимо до наступного питання. питання. Це рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України. Відповідно до Регламенту воно приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. І одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Шановні колеги, ви знаєте, що вчора надійшла пропозиція 175 народних депутатів України – я ввійшов уже в питання, я перепрошую – про відкликання Голови Верховної Ради з посади. Шановні колеги, я вношу пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-236 Рішення прийнято. Я надаю слово одному з ініціаторів народному депутату України Корнієнку Олександру Сергійовичу. Будь ласка, Олександр Сергійович. Шановні колеги, згідно частини першої статті 46 Регламенту Верховної Ради України рішеннями Верховної Ради є акти Верховної Ради, а також процедурні та інші рішення. Відповідно до частини четвертої статті 76 Регламенту Верховної Ради України пропонуємо винести на розгляд Верховної Ради України питання про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича. був внесений лист про підтримку 175 народними депутатами України пропозиції про відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади, що відповідно до пункту 2 частини другої та частини четвертої статті 76 Регламенту Верховної Ради України є підставою для розгляду парламентом питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції, тобто сьогодні. Пропонуємо відповідно до частини першої статті 77 Регламенту Верховної Ради України призначити розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади на 07.10.2021 року, це післязавтра. А також згідно частини четвертої статті 76 Регламенту Верховної Ради України дати доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Відповідно до частини... Да, це наступе. Дякую за увагу. Дякую, Олександре Сергійовичу. Шановні колеги, як ми проголосували скорочену процедуру, прошу записатися: два – за, два – проти щодо обговорення цього питання, будь ласка.

Слово надається народному депутату України Задорожньому Миколі Миколайовичу, фракція політичної партії... Потураєву передаєте, да? Будь ласка, Потураєв. Микита Русланович, будь ласка. Шановні колеги, ми з вами багато бачили в цьому парламенті цинізму, маніпуляцій, перекручувань. Але такого, дійсно, ми, думаю, що з вами ще не бачили. Я думаю, що український народ теж такого ще не бачив. Я хочу нагадати всім, хто зараз злився в політичному екстазі на захист, так би мовити, Регламенту, що взагалі найстарша демократія – це британська, найміцніша демократія – це американська. Що ж скажуть люди, які заснували сучасну демократію? У Сполучених Штатах є вислів: немає волі вище за волю Конгресу. Ми з вами парламент, друзі. Ми маємо право, дане нам народом України, приймати ті рішення, які ми вважаємо за потрібне. Ми можемо змінити з вами Регламент. Ми можемо в рамках Регламенту приймати ті рішення, які вважаємо доцільними. Коли, шановні опоненти, у вас буде більшість, спойлеру не буде, ви тоді зможете приймати власні рішення. Сьогодні волю парламенту України формує фракція "Слуга народу". Це правда, це політична даність, прийміть її. Ми маємо мандат народної довіри на прийняття тих рішень, які ми вважаємо корисними для країни. Демократія не під загрозою, вона під нашим захистом, запевняю вас. Слово надається народному депутату України Чийгозу Ахтему Зейтуллайовичу. Ірина Володимирівна, звичайно, будь ласка. У Зеленського є ще одна нереалізована мрія. Він мріє сам-на-сам зустрітися з Путіним. А так як Путін не хоче поки що з ним зустрічатися, Зеленський вирішив зробити подарунок Путіну на його день народження. 7 жовтня день народження Путіна. І Зеленський, і "слуги" дарують на блюдечку зґвалтований український парламент. Тому що зараз ми тут бачимо похорони парламентаризму. Разумков пожинає зараз те, що він посіяв, бо він всіх вас привів: всіх продавців собак, ґвалтівників, тих, хто там дівчат замовляв тут у сесійній залі, його відповідальність разом з Зеленським. Зеленський тут нам розповідав, як він недоторканність зняв. Так ось же сидять люди, з яких зняли недоторканність, і вони не в тюрмі, на відміну від тих, кого Зеленський туди запроторив. А запроторив він туди Ріфа, а запроторив він туди Павловського, який, знаєте, катери робив для українського флоту. Але що дуже важливо, друзі, коли Зеленський як такий продукт змови олігархів ішов на вибори і обіцяв людям, що він простий народ, що він Голобородько, замість нього віце-спікером і його голосом виступав Разумков. І хто знає, чи було б цих 73 відсотки, якби оцей такий благочинний Разумков не виходив у всі ефіри, не розповідав, які це нові обличчя, які в них нові правила, які вони молодці, які вони некорупціонери, які вони

Ви б'єте журналістів, які роблять розслідування. Ви забороняєте свободу слова. І зараз ви хочете поставити на 100 відсотків свого спікера. Є конфлікт інтересів, є порушення Регламенту зараз. І ми після цього голосування вимагаємо по 29 статті...

Доброго дня, шановні колеги! Я хочу почати з того, що коаліція – не джерело влади. Я хотів би, щоб ви прислухались до статті Конституції, що джерелом влади є народ і народ повинен вирішувати. Це перше. По-друге, шановні колеги, ми на сьогоднішній день, по суті, з Верховної Ради створили квазісуд. Скажіть, будь ласка, хто поклав підстави по суті звільнення Голови Верховної Ради? Хто поклав підстави конституційні і законні? Їх нема. Це хотєлка чия: Банкової чи групи якоїсь? Хочете, я вам скажу кваліфікацію? Ця кваліфікація має

на аморфний нормативізм діяльності із-за того, щоб виконувати задачі, поставлені идеологическим фронтом или группой, робіть це, але це буде на вашій совісті. І останнє. Якщо ми – законодавчий орган, ми повинні завжди розуміти, що дзеркало процедур – це як дзеркало душі, і процедури передбачають і 29-у, і 75-у, і 77-у, я не буду їх перераховувати. Ви потоптались по Регламенту, ви топчетесь по Конституції. злочин, перш за все, перед своєю совістю і перед своїм баченням статусу народного депутата України. Ви прийшли служити народу, "слуги народу".

Слово надається народному депутату України Макарову Олегу Анатолійовичу. Железняк Ярослав Іванович, будь ласка, 13:08:16 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, ми зараз розглядаємо доволі важливе питання, хто буде далі дотримуватись Регламенту, хто буде далі забезпечувати парламентаризм і хто буде далі ставити на голосування в тому числі і ті закони, які потрібні для нашої держави. Подобається нам чи ні, але є ось така книжечка, вона кожному з нас була роздана разом зі значком і присягою народного депутата, назва її Регламент. У кожного з нас як автора законодавчої ініціативи було два роки для того, щоб його змінити. Ми це зробили щодо сенсорної кнопки, щодо голосувань, ми це зробили щодо електронного документообороту. Але кожен з нас мав повне право змінювати його, і ми по ньому живемо. І зараз, порушуючи Регламент, порушуючи головні норми, ви хочете змінити Голову парламенту. Багато з вас з Дмитром Разумковим знайомі набагато довше ніж я, багато з вас бачили його під час виборчої кампанії на округах, багато з вас з ним були разом на ефірах, де ми дебатували і виборювали прихильність виборців. І, так, я підтверджую, ваш результат був кращий саме тому, що тоді ви були однією командою. І зараз те, що ви хочете зробити це в першу чергу порушення, напевно, навіть не Регламенту, хоча ви це теж робите, а порушення якоїсь порядності і якоїсь політичної відповідальності. Шановні колеги, зараз від вашої кнопки залежить, чи парламент залишиться парламентом чи стане департаментом Офісу Президента. Сподіваюсь, що мудрості у вас вистачить для того, щоб прийняти правильне рішення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, хтось ще бажає висловитися? Тоді прошу підготуватися до голосування. Шановні народні депутати, вчора надійшла пропозиція 175 народних депутатів України про відкликання Верховною Радою України Голови Верховної Ради з посади. Відповідно до статті 88 Конституції України, частини четвертої статті 76 та частини першої статті 77 Регламенту ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії питання про відкликання з посади Голови Верховної Ради і розглянути це питання у строки, що запропоновані доповідачем народним депутатом Корнієнком Олександром Сергійовичем, та дати доручення Рахунковій палати провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році. Готові голосувати, шановні? Прошу голосувати.

За-246 Рішення прийнято. Шановні колеги, ще одна заява від двох фракцій "ЄС" і "Голос" про відсторонення мене як головуючого.

Там все одно скорочена процедура, її можна не голосувати. Будь ласка. Шановна пані Олена, ви знаєте, зірка у нас в країні одна – це Володимир Зеленський, який сьогодні реалізував свою мрію і на всіх шпальтах всіх світових медіа як "офшорний зелений Президент", він там сяє і розповідають про його оборудки у 2012 і 2014 роках. А зараз відбувається грубе порушення Регламенту, коли представниця опозиційної фракції, співголова опозиційної фракції, виступає з приводу порушення грубого Регламенту і якісь ноунейми, чиїх прізвищ не пам'ятають, мабуть, їх дружини, настільки вони не яскраві, намагаються мені перешкодити тут виступати. Я хочу хочу сказати наступне. Шановні колеги, згідно Регламенту, статті 29 Регламенту зараз відбувається грубе порушення закону. Ви можете скасувати ваше рішення щодо Голови Верховної Ради Разумкова і переобрати на 200 відсотків свого спікера – Стефанчука. Але у Стефанчука зараз є, по-перше, конфлікт інтересів. А по-друге, згідно Регламенту потрібно, щоб кожен народний депутат України отримав від Рахункової палати за два дні до голосування відповідний звіт Рахункової палати, а також звіт Голови парламенту. Єдина причина, згідно Регламенту, за якою можна відсторонити Голову Верховної Ради і зняти його з посади – це це його незадовільна робота. Наша фракція вважає роботу Разумкова незадовільною, тому що він привів всіх вас і оцих хамів, які зараз біля трибуни заважають співголові "Європейської солідарності", знаєте, представляти нашу позицію, він несе зараз свою відповідальність. Але ми хочемо отримати від Разумкова його звіт за два дні, як цього вимагає Регламент. Ми хочемо отримати від Рахункової палати звіт за роботу діяльності цієї команди. А раптом там є корупція? Ми знаємо, як ви працюєте, ми хочемо вивчити це. І сьогодні, я нагадаю, не 4-е, як нам сказали керівники фракції "Слуга народу", а 5 жовтня. Отже за два дні дні ми маємо отримати два документи, кожен народний депутат…

Будь ласка, народний депутат Кальченко, "Слуга народу". 13:15:30 КАЛЬЧЕНКО С.В. Шановні народні депутати! Ви знаєте, в цій залі дуже багато критикують Регламент. Я думаю, що це роблять даремно, бо за цим Регламентом можна жити і працювати успішно на благо держави і народу, якщо ним не зловживати. Той прецедент, який зараз створений, ще раз повторна заява, я думаю, вона не вкладається ні в яке – ні в букву, ні в зміст, ні в дух чинного Регламенту. Особливо Особливо заклики про до додержання Регламенту і непорушення дуже дивно чути від людей, які самі нехтують вимогами Регламенту, Закону про комітети і всупереч закону обіймають посади одночасно керівника фракції і посаду керівну в комітеті, а тут закликають до додержання. Шановні колеги, я думаю, що цей прецедент – друге подання заяви про відсторонення, він має бути останнім. А інакше дійсно парламент розжене… Тільки розженуть перше тих, хто цим займається. Дякую. Андрій Осадчук, фракція "Голос", будь ласка. Пан Макаров, будь ласка. Ви знаєте, переконаний, що ми здійснюємо політичне голосування, але не кожний зараз має перед очима Регламент, не кожний прочитав його уважно, і тільки чує про те, як про Регламент розказують виступаючі. Хочу нагадати, що є 76 стаття, яка називається "Відкликання Голови Верховної Ради з посади". Написано, що Голова Верховної Ради може бути в будь-який час відкликаний з посади на його прохання – такого прохання не було, а також може бути відкликаний у зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді. В заяві, яка була зачитана, подана, не було жодного слова про незадовільну роботу голови на цій посаді. Ви всі його вихваляли два роки. Ми його критикували, ви вихваляли. Хочу нагадати, що в частині п'ятій цієї статті написано: "Голова Верховної Ради готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. та висновок Рахункової палати надаються народним депутатами не пізніше, ніж за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні". Коли ви хочете послухати це питання про відсторонення? Післязавтра? А коли у вас два дні буде за два дні до післязавтра? Це сьогодні? Коли сьогодні? Зранку чи ввечері? Зараз ми говоримо про те, що здійснюється політичне голосування. Зараз ми говоримо про те, що замість посилання на Регламент, всі говорять тільки про доцільність. Але ще раз кажу, така доцільність – порушувати Регламент веде до узурпації влади, веде до деспотії. Така робота веде до авторитарної влади. Будь ласка, кожен з нас, хто голосує з цього приводу, повинен розуміти, що він бере участь у цій негарній історії, про яку буде соромно в майбутньому. Дякую.

Шановні колеги, шановні громадяни України! Ви знаєте, я не є найбільшим знавцем Регламенту в цій залі. Я не є найбільш досвідченим депутатом. Для мене це всього друге скликання, але мені є з чим порівнювати. Я вважаю, що... От мене неодноразово питали журналісти: що ви вважаєте досягненням нинішньої влади, якщо об'єктивно? Я вважаю, що багато в чому завдяки діючому Голові Верховної Ради пану Разумкову нам вдалося знизити градус громадянського протистояння і в суспільстві, і в залі. Я вважаю, що перший рік вашого перебування саме так і було. Але те, що відбувається зараз в залі… Ви знаєте, ці стіни бачили різне – і зради, і дуже різні речі. Але от я хочу звернутися до шановних депутатських групи, куди входять мажоритарники. Я розумію, коли ви голосуєте за бюджет, тому що ви маєте приїжджати на свої округи, тут вам дають відповідні кошти, влада. Але те, що ви зараз робите – це підлість, підлість по відношенню до вашого колеги, порушуючи Регламент. Підлість, я звертаюся до людини, яка декілька разів згадала пана Медведчука, це підлість згадувати Медведчука, розуміючи, що він не може скористатися своєю можливістю на репліку і вам відповісти. Шановні колеги, я хочу, щоб ви зрозуміли, що 16 січня чи якісь Харківські угоди, які ви полюбляєте згадувати, це будуть такі дитячі посмішки. Ви однозначно будете відповідати за порушення Регламенту, за узурпацію влади. Мій колега пан Волошин вам сказав, що те, що написано про ці папери, це написала Guardian. Ви маєте розуміти, що це точка зору західного світу. Guardian би не писала, якщо б це питання було не,

Андрій Лопушанський, "Європейська солідарність". Вікторія Сюмар, будь ласка. мені сьогодні дуже часто соромно. От зараз соромно було за голову регламентного комітету, який вийшов і сказав, що оце другий раз ставити на розгляд питання про відсторонення головуючого – це не відповідає, виявляється, ні духу, ні букві закону. Така цікава історія. Чого ж ви його підставляєте? Чого ж він ставить це все на розгляд? Для того, щоб його відсторонити? Тут такі взагалі дивні речі сьогодні відбуваються. В Регламенті чітко написана одна проста річ, що можна відсторонити головуючого, якщо він порушив Регламент. Ви скопом, разом монобільшістю, берете відсторонюєте Разумкова, який нічого не порушував, а потім доручаєте це вести Стефанчуку, принижуючи його, тому що у нього прямий конфлікт інтересів. Він веде засідання про відсторонення Разумкова точно з порушенням Регламенту. Далі що ви робите? Ви тут улюлюкаєте, що слова не можна сказати, тому що ви насправді для цього знімаєте Разумкова. Розумієте? Вам не подобається, коли сюди виходить опозиція і говорить про офшори, про ваші податкові закони і про багато інших речей. Вам треба, щоб всі мовчали, щоб не було ніяких других читань, оцих всіх поправок непотрібних, оцих всіх зачитувань, щоб були зручні зелені кнопочки. І щоб було таке ведення, щоб всі роти позакривали. Вам не подобається, коли Геращенко тут щось говорить? Ви тут вибігаєте, плюєте на неї, намагаєтеся стягнути з трибуни цього Гео Лероса. Це дуже просто називається – це називається цензурою, яку ви встановлюєте. Тому що жоден канал більше не розкаже ні про які офшори Зеленського. І тільки тут лишається єдине місце, де про це можна поговорити. І коли ви зараз говорите, що ви так ламаєте систему, ви не систему ламаєте, ви Україну ламаєте, ви диктатуру встановлюєте. І в Україні диктатура ще ні разу, ні до чого доброго не привела, і ті, хто пробували її встановити добре теж не кінчали. Це буде і з вами, колеги. Чи є ще хтось бажаючий виступити? Обговорили це питання. Дякую. Отже, я тоді ставлю на голосування пропозицію про відсторонення на два дні від ведення засідання сьогодні Першого заступника Голови Верховної Ради України Стефанчука Руслана Олексійовича. Будь ласка, голосуємо.

Шановні колеги, з процедури Корнієнко Олександр Сергійович. Так, будь ласка. 13:24:27 КОРНІЄНКО О.С. Шановні колеги, ми знаходимося в ситуації, про яку ми ще зранку кажемо, що у нас відсутній порядок денний, тому що вчора Погоджувальна нічого не затвердила. Тому ми з групою "Довіра" пропонуємо зараз взяти перерву, обговорити це питання коротко із головами інших фракцій. А ми зі свого боку з групою "Довіра" і, здається, "За майбутнє" ініціювали проведення Погоджувальної ради терміново, невідкладно. Дякую. Ви берете перерву? Так. Будь ласка. Перерва. Оголошується перерва на 30 хвилин. (Після Доброго дня, шановні народні депутати! В нас завершилося спілкування з головами фракцій і груп. Про що ми говорили? Було зібрання на вимогу двох… трьох… Чи двох? Двох фракцій і груп. Ситуація така, що, враховуючи те, що Погоджувальна рада, як про це сьогодні заявлялося на самому початку, не затвердила порядок денний, який ми сьогодні мали розглядати, і ми це обговорили на зібранні керівників фракцій і груп, була внесена така пропозиція трьома фракціями і групами. Вони звернулися до Голови Верховної Ради України невідкладно зібрати Погоджувальну раду і визначитися все-таки з порядком денним, по якому ми будемо проходити. А враховуючи те, що порядок денний не затверджений, то я як головуючий вимушений оголосити закритим пленарне засідання Верховної Ради України. Я сподіваюсь, що буде проведена Погоджувальна рада, і найближчим часом буде прийнятий відповідний порядок денний, і після цього ми перейдемо до розгляду питань порядку денного. А роботу ми продовжимо, сподіваюся, завтра відповідно до Регламенту. Дякую, шановні колеги.